Заседанието продължава с разискванията по докладвания § 17, който в доклада на комисията става § 15. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Господин Белемезов.

самостоятелна специализирана Главна дирекция „Жандармерия”, като мотивите в най-общи линии са по посока на последните терористични актове, които преобърнаха цялата международна общност и които се случиха преди повече от месец в Париж. Основната роля на евентуалното създаване на Главна дирекция „Жандармерия” би следвало би следвало да бъде по посока на повишаване капацитета и ефективността на Министерството на вътрешните работи в борбата с тероризма, осигуряване на стратегически и особено важни обекти и охраната на обществения ред при провеждането на мероприятия. Тук по-скоро, колеги, поставям въпроса не дали ще бъде гласувано създаването на отделна специализирана Главна дирекция, а кога? Нашите лични наблюдения и изводи, че съобразно синергията, която имаме с международните служби и базирането на техния основен акцент и фокус през последните години – да се противодейства активно на терористичните актове, които се случват в света, са причина, поради която смятаме, че необходимостта от обособяването на Главна дирекция „Жандармерия” ще бъде ако не към настоящия момент, то в следващите няколко месеца, година може би в обозрим дневен ред. Считаме също така, че бихме могли да повишим изключително много експертизата в една такава Главна дирекция по отношение на превенцията за недопускане на терористични актове и с един допълнителен акт, а именно с включването на Специализирания отряд за борба с тероризма със статут на дирекция в Главна дирекция „Жандармерия”, което според нас е целесъобразно и би довело до ефекта за създаването на интегриран модел за борба с терора и значително повишаване експертизата на звената за антитерористични действия. Предполагам, някои от Вас биха поставили въпроса: едно такова решение до какво би довело? До създаването на нова администрация, респективно до повишаване разходите на Министерството на вътрешните работи. Бих искал да кажа в допълнение, че това е въпрос от изключителна важност, който касае националната сигурност на България. В този порядък на мисли не би следвало да коментираме дали е необходимо създаването на нова администрация и дали това би утежнило бюджета на Министерството. По-скоро цели да мислим и да действаме превантивно по отношение недопускането на терористични актове в България. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Етем. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За незапознатите с темата

Изразявам съмнение и според мен липсват мотиви за какъвто и да бил анализ на постигнатите резултати, било в дейността на ДАНС през последната година – година и половина

на ГДБОП – да не се окаже неестествената среда по-ефективна в борбата с организираната престъпност, когато сравним данните от 2014-а спрямо 2012 г. Считам, че ще бъде грешка разрушаването на тъкмо установил се работещ модел в борбата с организираната престъпност в името на конюнктурни съображения. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма желаещи да участват в дебата. Той е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов – Комисията не подкрепя

ал. 2. (2) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 6-9 по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със: 1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система; 2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори; 3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи; 4. интелектуална собственост; 5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи; 6. трафик на хора; 7. трафик на културни ценности; 8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба; 9. корупция в органите на държавната власт; 10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия; 11. изпиране на пари и хазарт; 12. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама. (3) Главна Главна дирекция „Гранична полиция” е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми. (4) Министерският съвет определя: 1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона; 2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове; 3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Атанас Мерджанов и група народни представители за отпадане на § 18 по вносител. Комисията не го подкрепя. Гласували

предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 44 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светослав Белемезов:

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 19, тъй като, ако това предложение бъде прието, тогава стават безсмислени предложенията на господин Хайтов и на господин Белемезов, тъй като те частично предлагат отпадане на отделни текстове по вносител, докато Комисията предлага изцяло отхвърлянето на този параграф по причина, че е отразен на друго място. Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 19 да бъде отхвърлен. Гласуваме това предложение на Комисията.

както и думата „държавната” пред думата „граница”, като текстът се изменя така: „1. охрана и наблюдение на държавната граница, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага § 20 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за изцяло отхвърляне на § 20 по вносител. Гласуваме това предложение, което поглъща в себе си и предложението на господин Белемезов, след като е отхвърлен текстът, няма как да гласуваме редакционни поправки по него.

Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители: „Параграф 20 се заличава”. Комисията подкрепя това предложение. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители:

21а: „§ 21а. В чл. 42, ал. 2 думите „за оперативно-издирвателна, охранителна, контролна дейност, дейност по разследване и административнонаказателна дейност и за предоставяне на административни услуги” се заменят със „за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9.” Комисията подкрепя предложението.

думите „за оперативно-издирвателна, охранителна, контролна дейност, дейност по разследване и административнонаказателна дейност и за предоставяне на административни услуги” се заменят със „за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9”.”

Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „Създава се нов

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! По така направеното предложение на колегата Христов в чл. 43, който гласи: „Областните дирекции се ръководят от директори, които се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на главния секретар”, е предложено думите „по предложение на главния секретар” да отпаднат.

и вменихме отговорностите, които ще има. Не разбирам защо е направено това предложение и всъщност кой ще прави предложения на министъра на вътрешните работи за бъдещите директори на областните дирекции на МВР? Затова предлагам да не се подкрепя така направеното предложение.

Смисълът на предложението се състои в това, уважаеми дами и господа, че се възстановява конкурсното начало в МВР и областните директори ще бъдат назначавани след конкурс. За това става дума. Благодаря.

Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 44 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светослав Белемезов: „В § 44:

4. дирекция „Специална куриерска служба”; 5. дирекция „Български документи за самоличност”; 6. дирекция „Национална система 112”; 7. дирекция „Международни проекти”; 8. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”;

за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството. (3) Дирекция Дирекция „Миграция” е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, противодействие на незаконната миграция на територията на Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. (4) Дирекция

съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация. (6) Дирекция „Български документи за самоличност” е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи. документи. (7) Дирекция „Национална система 112” е структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи. случаи. (8) Дирекция „Международни проекти” е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори. (9) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на министерството и социално обслужване на служителите на МВР.

на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов, което също не е подкрепено от Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „§ 36 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението.

думите „дирекция „Международни проекти” и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” се заменят с „дирекция „Миграция”, дирекция „Международни проекти”, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” и дирекция „Специална

Няма. Подлагам на гласуване предложението, направено от председателя на Вътрешната комисия, за удължаване на работното време до 19,00 ч. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи от § 21 до § 23: „§ 23. В чл. 56 накрая се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 2”.

Специализираният отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция”, които пряко осъществяват някои от дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 7 и 8.”

Цвета Караянчева

Радкова Георгиева - отсъства Уважаеми колеги, генерал Атанасов, в момента нарушавате реда в залата! Много Ви моля да си седнете на мястото, за да не прибягваме към предвидените в Правилника наказания! Господин Цонев, и за Вас се отнася! Седнете си, ако обичате на мястото! Нарушавате реда в залата!

отсъства Валери Симеонов Симеонов - тук От направената поименна проверка, уважаеми колеги, се установи, че има кворум и заседанието продължава. Продължете с доклада, господин Атанасов. Докладван е чл. 21 и по повод гласуването му е поискана и извършена поименната проверка. Поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи с номера 21 до 23 включително. Гласуваме предложението на Комисията за тези нови три параграфа.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Мерджанов и група, което не се подкрепя от Комисията.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Мерджанов и група. Комисията не го подкрепя.

Предложението е прието.

се добавя „по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Няма. Анблок гласуваме новите параграфи 30 и 31 в редакция по доклада на Комисията. Гласували

АТАНАС АТАНАСОВ: Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32: „§ 32. В чл. 92 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 92. (1) За охрана от полицейски органи на стратегически обекти от значение за националната сигурност може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица. (2) Министерството на вътрешните работи осъществява охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника, на обекти и дейности, посочени в приложение № 1.

Комисията предлага да се създаде нов § 33: „§ 33. Създава се чл. 95а: „Чл. 95а. (1) Полицейските органи могат с разрешение на прокурора да настаняват лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия, в домове за временно настаняване на пълнолетни лица. Срокът за престой в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица е до 30 денонощия в зависимост от времето, необходимо за настаняването им в болници, интернати, домове за стари хора и инвалиди или за поставянето им под запрещение. (3) Домове за временно настаняване на пълнолетни лица могат да се създават от кметовете на общини. общини. (4) Организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи съгласувано с главния прокурор.” Изказвания няма. Гласуваме новия § 17 в редакцията по доклада на Комисията.

§ 34: „§ 34. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Въздухоплавателните средства са основно тактическо средство, предназначено за осъществяване на въздушно наблюдение на обширни участъци от граничната зона и териториалното море, извършване на действия по издирване и спасяване, както и за транспортиране на оперативните оперативните сили за обезпечаване наблюдението на границата и изпълнение на други специфични задачи.” 2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. и 6. 3. Създават се ал. 7 и 8: „(7) За осъществяване на граничен контрол в граничната ивица могат да се изграждат временни възпрепятстващи съоръжения. (8) Съоръженията по ал. 7 не са строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. Редът и условията за възлагането и изграждането им се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.”

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, мотивите в нашето предложение са преди всичко произтичащи от създаването на правна възможност за изграждането на подобен тип съоръжения по граничната ивица, като предвиждаме този тип съоръжения и тяхното създаване да не отговарят на общите условия и изисквания, които произтичат от Закона за устройството на територията, относно различните строителни обекти. В допълнение може да се каже, че се предвижда с подзаконов акт да бъдат определени именно облекчени изисквания, съблюдаването на които да даде възможност да се изграждат подобни съоръжения в доста по-бързи срокове и съответно по този начин да имаме възможност да повлияваме върху миграционните потоци. На първо място, да ги ограничаваме, а на второ място, да бъдат насочвани през граничните контролно-пропускателни пунктове, с цел

Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители – § 31 се заличава. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Моля да гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 35 по вносител.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.” Моля да гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 36 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията.

Параграф 33 –предложение за изменение в чл. 143, ал. 2 от действащия закон. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.

Параграф 35 –изменение в чл. 150. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители – § 35 да се заличи. Комисията подкрепя предложението.

В § 36 се предлага изменение на чл. 151. Предложение на народния представител Петър Славов, което е е прието по принцип от Комисията. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „§ 36 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 39: „§ 39.

2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи. (3) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи”. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители”. 4. Създава се ал. 5: „(5) При охрана на масови мероприятия полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3”. 5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.” Изказвания? Заповядайте, господин Хамид. Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Ето го противоречието с изказаната теза, че министърът на вътрешните работи носи цялата отговорност. С направеното предложение се прави опит да се вмени персонална отговорност на редовите полицаи, а всъщност, когато става въпрос за охрана на масови мероприятия, практиката в МВР е да се носи отговорност по вертикалата – от министъра на вътрешните работи до редовия полицай. Нашето предложение за отпадане на направеното предложение е в синхрон с изказаната теза, че министърът на вътрешните работи носи цялата отговорност, включително и за действията на редовите полицаи по отношение на охраната на масови мероприятия. По какъв начин ще бъде идентифициран полицай по време на такива мероприятия – има ред в МВР, който може да бъде запазен. Благодаря Ви.

и наказателната отговорност е лична. Не може министърът да носи административнонаказателна отговорност за провиненията на подчинените си, но може да носи политическа отговорност за това. Благодаря.

Не на място беше репликата Ви, господин Атанасов. С това, което казахте, Вие твърдите ли, че в момента не може да бъде идентифициран редовият полицай, полицай, нарушил закона? С така внесения текст се прави опит, включително и като поглед на обществото към работата на органите,

по теми, които считат за много актуални, не се замислят върху същината на предлаганите промени в този член. Там, особено в ал. 5, е съобразено едно от основните искания на гражданското общество – всички хора, господа от ляво, които Вие не третирахте като митингуващи и протестиращи хора, а може би ги разглеждахте като някакъв вид терористи, а впоследствие се оказа, че може би и като червеи сте ги разглеждали по време на мандата Орешарски, та всички тези хора искаха по време на протести, когато те се охраняват от специализирани сили на МВР, които са в маскировъчно или защитно облекло и лицата им не се виждат, да има начин тези хора да бъдат идентифицирани впоследствие при необходимост. Това е смисълът на ал. 5 по начина, по който се предлага. Между другото, тя е съобразена и със становището на полицейския синдикат, който изрично каза, че по принцип я подкрепя, но настоява да има ротация на номерата, тоест да се гарантира тайната на самоличността на служителите на МВР, освен когато при необходимост тя бива разкрита при извършено нарушение. Това ще става по специфичен ред, който ще се определи в наредбата или, както е записано, в инструкция на министъра на вътрешните работи. И така нататък, и така нататък – това са все хубави неща, които ние тук предлагаме, а Вие отхвърляте. Да, господа от ляво, действително има много случаи, особено по време на протеста срещу кабинета Орешарски, когато бяха

има ред, по който се подават. Мислите ли, че в момента МВР със сега действащия закон не може да идентифицира отделните полицаи, които охраняват масови мероприятия? Не сте запознат. Смятате, че като сложим идентификационен номер на редовия полицай, това ще е най-бързият начин, за да започнете да обвинявате редовия полицай. Запознайте се с метода, по който се спускат задачите и заповедите. Това имам предвид в моето изказване, като казвам, че отговорността се носи по вертикала.

Благодаря Ви, господин Янков. Други реплики? За дуплика – господин Славов. Господин Янков, господа от ляво! Много добре уточних, че не говоря от името на цялото гражданско общество, а говоря по-скоро от името на по-голямата част на хората, които Вие нарекохте „червеи” в една разработка.

Превишаване обаче на полицейските правомощия имаше не в един и в два случая. Пак Ви казвам: имаше водени не едно и две съдебни дела по този въпрос, които са установили, че е имало превишаване на полицейските правомощия. Ако Вие искахте да бъдете конкретен и непопулист, да бяхте назовали някой конкретен случай. Аз в момента го правя. Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. Други изказвания? Господин Мартин Димитров. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Тук виждаме ясния сблъсък на две концепции.

Виждате, че този подход не се разбира и не се подкрепя от БСП. Те никога не са искали такова нещо. Ако искаме да променим България, част от реформите включват въвеждането на лична отговорност на всяко едно ниво, включително за органите на реда, включително за редовия полицай. Той трябва да знае, може да е получил всякакви заповеди от своите ръководители, но трябва да знае, че на улицата за всяко свое действие носи и индивидуална отговорност. С този номер той вече може да бъде категорично идентифициран и за това ще носи лична отговорност. Познавайки отлично българското законодателство, той ще е наясно какво може да прави и какво не може и не трябва да прави, независимо от заповедите, които е получил до момента. момента. Опитвайки се да реформираме България – убеден съм, че това е правилната стъпка, не очаквайте БСП да подкрепи такива мерки, никога не биха го направили. Те винаги са си представяли полицията като репресивен орган, а репресивните органи не обичат личната отговорност. Подкрепа там не търсете. е обаче, че управляващото мнозинство застава зад тези мерки. Убеден съм, че те са в правилната посока на реформиране на България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Реплики? Господин Янков, заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Димитров, не подхождайте към редовите полицаи като към престъпници, които ще прекрачват закона.

за техните действия, за всичко, което правят за тяхната работа. Така че, пак казвам, ясно е кой какво иска в България, но ако сме тръгнали по правилния път – пътя на реформите, пътя на личната отговорност на всяко едно ниво, не би трябвало да имаме колебания по отношение възприемането на тези мерки. По време на протестите срещу кабинета Орешарски, когато парламентът беше заграден по начин, по който изглеждаше доста неприятно дори за гледане място, ако искате, колеги, имаше неприятни инциденти, за които ние сме подавали сигнали. И за съжаление тези сигнали тогава, по време на управлението на БСП, те не бяха доведени докрай. И не бяха идентифицирани лицата, които бяха замесени в тези сигнали. Затова неслучайно и Синдикатът на полицаите подкрепя една такава промяна, една такава реформа. Въвеждането на лична отговорност, пак Ви казвам, колеги, е мярка, която не очаквайте БСП да подкрепи където и да било. Те не я подкрепят по отношение на Сметната палата, не я подкрепят по отношение на полицаите, няма да я подкрепят и за ДКЕВР, просто защото когато някой вярва в колективната безотговорност, не очаквайте да си промени мнението. Няма да го променят никога. Така че просто е загуба на време да водим този разговор. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което предложение Комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 37, който, съгласно доклада на Комисията, става § 40.

Комисията предлага да се създадат нови параграфи 41 – 44: „§ 41. В чл. 156 се правят следните изменения: 1. Алинея 4 се изменя така: Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на МВР.” 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Срокът за провеждане на конкурса се определя със заповедта по ал. 5 и може да се удължава еднократно.” § 42. Член 158 се изменя така: „Чл. 158. Министърът на вътрешните работи: 1. назначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности; 2. назначава държавните служители на изпълнителски длъжности при първоначално назначаване; 3. назначава за стажанти спечелилите конкурс за изпълнителски длъжности; 4. преназначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности;

Точка 3 се изменя така: „3. преназначават държавните служители на изпълнителски длъжности, извън случаите по чл. 158, т. 5 и 6;”.

Няма. Подлагам анблок предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 41 до 44 включително.

Има предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което Комисията подкрепя. Предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 38 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока по вид длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът на провеждането му се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. (2) За висшите ръководни длъжности не се провежда конкурс.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Янков. Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против”, защото така приетият чл. 163 всъщност приема провеждане на конкурс за всяко повишаване, кариерно израстване, но в ал. 2 се казва: „За висшите ръководни длъжности не се провежда конкурс”. Тоест за директора на Главна дирекция „Национална полиция”,

от ляво бяхте премахнали. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители...

Още повече, че за служителите от системата на МВР званията след прекратяване на службата им сякаш не са като при военните. В момента Вие си позволихте да предоставите възможността на господин Атанасов да направи внушение. Конкурсното начало го има и в сега действащия Закон – при встъпване в длъжност, господин Атанасов.

„Чл. 163а. Допускането до участие и класирането в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност могат да се обжалват в 7 дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.” § 47. Член 164 се изменя така:

Държавният служител може да бъде преназначен по предложение на съответния ръководител на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност в следните случаи: 1. установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността; 2. намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения по здравословни причини, установена въз основа на решение на ЦЕЛК при Медицинския институт на МВР,

по-ниска по вид длъжност. (5) В случаите по ал. 1 и 3 държавните служители, заемащи изпълнителска или по-висока длъжност, не могат да бъдат преназначавани на младши изпълнителски длъжности.

„Чл. 164а. (1) Преназначаване на държавен служител по реда на чл. 164, ал. 3, т. 1 се извършва, когато оценката за изпълнение на длъжността не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 226, ал. 1, буква „б” и т. 11. (2) Условията и редът за изготвяне на оценката за изпълнение на длъжността се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Чл. 164б. Държавните служители се преназначават по чл. 164 и чл. 164а, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността.” § 49. В чл. 177 се правят следните изменения: 1. В ал. 3 думите „съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и” се заличават. 2. В ал. 4 думите „Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи” се заменят с „министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата по ал. 3”.

В ал. 3 се създава изречение второ: „Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3”. 2. В ал. 5 се създава изречение „Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2”.

Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи с номера от 46 до 51 по доклада на Комисията в съответната редакция на текстовете.

В чл. 181, ал. 3 след думите „специфичния характер” се добавя „и специфичната организация”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Предложение на Атанас Мерджанов и група народни представители: „Създава се нов § …: „§ … В чл. 181, ал. 3, изречение първо се изменя така: „(3) На държавните служители, които изпълняват служебните си задължения в условия със специфичен характер и организация на труда се осигурява безплатна храна.” Комисията не подкрепя предложението.

Сега гласуваме § 52 в редакцията на Комисията по доклада.

параграфи 53 и 54: „§ 53. Създава се чл. 181а: „Чл. 181а.(1) При служебна необходимост служителите на МВР могат да бъдат командировани временно да изпълняват задълженията си в друго населено място. Командироването се извършва за не повече от 30 календарни дни непрекъснато. Когато командироването е за по-дълъг срок, е необходимо писмено съгласие на служителите за това. за това. (3) За времето на командировка служителите имат право да получават, освен брутното си възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия, по ред и в размери, определени с акт на Министерския съвет. (4) Размерът на квартирните пари за една нощувка се утвърждава със заповед на министъра на вътрешните работи. § 54. В чл. 182, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Размерът на сумите, условията и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.” Изказвания няма. Гласуваме новите параграфи 53 и 54 със съдържание – по доклада на Комисията.

представител Петър Славов, което не е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители

уважаеми госпожи и господа народни представители! Това е едно искане, което стои от дълго време – мога да кажа 20 години периодично, с променлив успех, особено на служителите, които работят на трудов договор. Това са и лицата с най-ниски възнаграждения, които поставят въпроса: защо държавните служители, както беше досега, имат право да пътуват безплатно в градския транспорт, а те – тези, по трудов договор – Вътрешната организация не е добра и затова наистина призовавам да подкрепите така предложената редакция от страна на Вътрешната комисия, която дава възможност не само на държавните служители, но и на тези с най-ниски възнаграждения, като лицата по трудов договор, да пътуват безплатно в градския транспорт. Разбира се, ние поемаме ангажимент да си създадем вътрешна организация как точно да става това. Това е честно към всички служители на Вътрешното министерство и най-вече към тези, които са с най-ниски възнаграждения. Предварително благодаря. Организацията Ви, господин Министър, се свежда до това да осигурите средства за картите. Това е организацията. (Шум и реплики.) Поставям на гласуване § 55 в редакцията му по доклада на Комисията.

Предложение на народния представител Светослав Белемезов – да се създаде нов параграф. Предложението е: „В чл. 187 ал. 7 се отменя”. Комисията не подкрепя това предложение.

за отработени до 80 часа на отчетен период – за служителите, работещи на смени”. 2. Член 187, ал. 7 да придобие следната редакция: „(7) Извънредният труд не може да надвишава 320 часа годишно, а за служителите, работещи на смени – и 80 часа на отчетен период”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 56: „§ 56. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение е за увеличаване на максималния брой отработени часове извънреден труд от 70 часа на отчетен период на 80 часа. Разбира се, това е крайно недостатъчно предвид огромния брой часове извънреден труд, който е натрупан от служителите на полицията. Всички Вие сте запознати с тежката обстановка на границата –колко много полицаи са командировани там, а тези, които са останали по регионите, за да компенсират тяхното отсъствие, полагат извънреден труд. Голямо е напрежението сред служителите на МВР по отношение на незаплатения извънреден труд, затова предлагам всички да се обединим и да подкрепим това предложение. Това няма да потуши напрежението, но поне малко ще го смекчи. Предварително Ви благодаря. Благодаря Ви, господин Хамид. Реплики към това изказване? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Гласуваме първо предложението на господин Белемезов. Комисията не го подкрепя. Това е за отмяна на ал. 7 в чл. 187.

Сега гласуваме предложението на господин Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „В чл. 189, в ал. 1 се създават нови точки 5 и 6, следващите се преномерират: „5. допълнителен платен годишен отпуск за кръводаряване – деня за прегледа и кръводаряването и два дни след това; това; 6. допълнителен платен годишен отпуск при честване на празници на негови деца до 18 годишна възраст – два работни дни на календарна година;”.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи от 58 до 61: „§ 58. В чл. 190, ал. 1 думите „както и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца” се заличават.

В чл. 201, ал. 1, т. 5 думите „доведено или” се заличават. § 61. В чл. 202 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „понижаване в длъжност за срок до една година” се заменят с „предупреждение за уволнение”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение” се налага за срок до една година. Наказанието се изразява в отправяне на предупреждение, Наказанието се изразява в отправяне на предупреждение, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание, на държавния служител ще бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.” 3. Алинея 3 се отменя.” Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи с номера от 58 до 61 в редакцията по доклада на Комисията.

Когато дисциплинарното производство по ал. 1, т. 1 и ал. 2 бъде прекратено или когато на служителя не бъде наложено наказание „уволнение”, той се възстановява на заеманата длъжност и му се изплаща възнаграждението за времето на отстраняване.” § 67. В Глава осма се създава чл. 215а: „Чл. 215а. Организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР се уреждат с инструкция на министъра на вътрешните работи.”

Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители - § 39 да се измени така: „§ 39. В чл. 226, в ал. 1 в края на текста на т. 1 се добавя „за служителите, придобили право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 68: „§ 68. ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 2 думата „при” се заменя със „след” и след думата „възраст” се добавя „ако държавният служител не е упражнил правото си на пенсия”.

3. В т. 10 думите „и 2” се заличават. 4. Точка 11 се изменя така: „11. в периода на срока за изпитване – поради несправяне със служебните задължения след изготвена оценка за изпълнението на длъжността;”. 5. В т. 13 думата „при” се заменя със „след” и след думата „осигуряване” се добавя „ако държавният служител не е упражнил правото си на пенсия”, а след думата „служителя” се добавя „или по инициатива на органа по назначаване;”.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам в новия § 68, да отпадне изразът „или по инициатива на органа по назначение”. Ще се аргументирам. През 2010 г. по органа по назначение са освободени 256 човека,

165 души. Забележете, през 2014 г. те стават 1181 човека! Нека да направим така, че колегите полицаи, които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

не са навършили 60 години, макар че са придобили право на пенсия, тоест общ 27-годишен осигурителен стаж, от който две трети в съответната категория. Както спомена и народният представител Любомир Христов преди малко, по стария Закон за МВР, който беше отменен преди осем месеца, министърът имаше такова право. Отново искам да споделя информацията, която и той преди малко спомена. За първите шест месеца на миналата година, когато имаше такава възможност, тогавашният министър на вътрешните работи е пенсионирал преди навършване на 60-годишна възраст 1181 човека. Назад във времето не за шест месеца, а за едногодишен период тези пенсионирания от страна на министъра са варирали между 122 и 256 служители Сега първоначално в промените на Закона за МВР отново е предложено да се възстанови това правомощие на министъра. Отговорно заявявам пред Вас, че нямаме необходимост от подобно правомощие, тоест не желаем да се възползваме от право като органи по назначение да пенсионираме служители на МВР, преди да навършат 60 години. Мисля, че по този начин можем да успокоим и нашите социални партньори в лицето на тези шест синдиката във Вътрешното министерство. Наистина ще бъдем благодарни, ако не възстановявате правото на министъра насилствено да пенсионира служители преди навършване на 60-годишна възраст. Благодаря предварително.

по повод на заявената позиция от него. Също използвам повода да благодаря и на господин Христов по повод на това, че предлага като вносители да оттеглят точката. Ние също имахме възможност неколкократно темата да бъде коментирана със синдикалните организации в структурите на МВР. на МВР. Това беше едно от основните им опасения, поради които те изпитваха относителен дискомфорт в работата си в системата. Поставям въпроса политически, тъй като самата структура донякъде е виновна служителите да чувстват стрес по време на своята работа, тоест служителите в МВР не са притеснени толкова от заобикалящата ги среда навън в процеса на изпълнение на своите задължения, а по-скоро те изпитват стрес от системата към тях. Това е една от точките, за която вярвам, че с отпадането на текста ще имаме възможност да дадем допълнителни порядки за мотивация на служителите в системата на МВР и да възобновим мотивационните механизми, които са част от въпросния Законопроект. Ще кажа всеки такъв дребен текст, който решава генерално техни проблеми, ние ще имаме възможност на настоящия Законопроект да дадем много дългосрочен хоризонт, а не хоризонт в рамките на четири години, какъвто е мандатът на всяко правителство.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Колегите от Парламентарната група на „БСП лява България” няма да благодарим, но ще изразим своето задоволство и признание от факта, че господин министърът промени своята позиция в залата. Това още веднъж говори, че се осъзнават определени процеси, които започват да процъфтяват в Министерството на вътрешните работи, което е недопустимо. Искам само да напомня, че тази промяна в Закона дойде след продължителен и настойчив разговор тъкмо със синдикатите доста време. В резултат на това и въпросният Законопроект беше толкова силно оспорван. Благодарим Ви още веднъж за вниманието. И за разгадаване на замисъла. Нали тук всъщност замисълът е уточнен? Реплики към господин Мерджанов? Няма. Други народни представители? Господин Байрактаров.

искам да Ви обърна внимание, че МВР не е социална служба и МВР има нужда от подмладяване на състава, а не от състав, крайна сметка ние трябва да се борим с битовата престъпност, а за битова престъпност трябват млади, образовани, енергични полицаи. Лично аз не приемам отпадането на тази възможност в текста на предлагания член.

е, което видяхме в първото полугодие на 2014 г. Преди приемането на Закона за МВР, който в момента променяме, тогава парламентарното мнозинство от БСП, ДПС и „Атака” бяха изключително защитници, че т. 13 трябва да отпадне. В първото полугодие обаче на 2014 г., когато действаше тази правна норма, те успяха да освободят 1181 служители.

от съответния министър по начин, който да разчиства сметки с определени служители, които действително са в добра, зряла възраст за работа – около 48 – 50-годишна възраст. Смятам, че е хубаво да бъде приета тази поправка, и се надявам, че и Вие ще подкрепите тази промяна. Благодаря. Втора реплика? Дуплика – господин Байрактаров. Кратка и съдържанието й да бъде – да. Не ме амбицирайте, госпожо Председател. Уважаеми господин Цветанов, разбирам Вашите притеснения и те наистина са логични и мотивирани. Все пак добре е, пак да подчертая, че министърът има право да ползва тази възможност. От друга страна, съгласен съм с това, което казвате – има хора на 48 – 50-годишна възраст. Аз самият съм на такава възраст и се чувствам като на 25 години, така че няма как да не се съглася с Вас.

конкретният министър на вътрешните работи ще злоупотреби с това правомощие. Тяхното притеснение в конкретната ситуация е, че би могло някой от областните директори да злоупотреби, тъй като това не е само правомощие на министъра на вътрешните работи, а и правомощие на областните директори

Има предложение на господин Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласуваме неподкрепеното предложение.

След думата „пенсия” да се сложи точка и да отпадне текстът, а след думата „служителя” се добавя „или по инициатива на органа по назначаване”. Гласуваме предложението на господин Христов за отпадане на текста, който Ви припомних току-що.